Продължаваме заседанието. Моля народните представители да заемат местата си. По § 21 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. Има постъпило предложение на народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено. Има постъпило предложение на народния представител

за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни. Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни, собственост на нейните членове. (2) Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни от един вид. Тя може да се сдружава с други развъдни организации, които извършват развъдна дейност със същия вид животни. (3) Развъдната дейност се извършва от развъдни организации, получили разрешение по чл. 29б, ал. 3. (4) Развъдните организации осъществяват развъдната дейност въз основа на развъдна програма. (5) Развъдната програма се разработва от специалисти-зооинженери. (6) За финансиране на дейността си си развъдните организации набират средства от: 1. членски внос; 2. целеви вноски; 3. дарения и помощи; 4. международни финансови институции, програми и организации; 5. други приходи. (7) Министърът на земеделието и храните осъществява цялостен надзор върху развъдната дейност

режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията.

„(3) В Министерството на земеделието и храните се води публичен регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко, в който се вписват: 1. наименованието, седалището и адреса на управление на лабораторията; 2. ръководителят на лабораторията и телефон за връзка; 3. регистрационен номер на сертификата за акредитиране, дата на акредитация и валидност.” § 15. Член 12 се отменя.” желаещи да вземат отношение по тези нови параграфи? Няма. Моля, гласувайте новите параграфи 13а и 13б, които стават съответно параграфи 14 и 15.

Има постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски, което комисията подкрепя по ал. 7, подкрепя го по принцип по ал. 11, а в останалата част беше оттеглено. Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено.

пазара, се окачествяват и класифицират съгласно изискванията на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.” 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: „(3) Обектите за отглеждане на селскостопански животни подлежат на вписване в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните

на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни. (5) Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като „ферми” и се регистрират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската (6) Зоотехническото обслужване на производството по смисъла на ал. 1 се осъществява от специалисти – зооинженери. (7) Ветеринарното обслужване на животните се извършва по реда

Благодаря, госпожо председателстващ. Уважаеми дами и господа, колеги! Моето предложение е редакционно към новата ал. 8, която госпожа Танева прочете. След края „с наредба на министъра на земеделието и храните” да добавим „до три месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството”. Това е продиктувано от факта, че трябва час по-скоро да определим условията за тези специфични случаи, за да може евентуално след това от държавните помощи към тези животновъди реално да предприемем някакви мерки. Благодаря ви. Госпожо Танева, моля Ви за отношение към предложението на господин Михалевски.

Госпожо председател, господа народни представители! Аз мисля, че в този тримесечен срок сме в състояние да изготвим такава наредба, но не съм сигурен дали систематичното място на този срок е тук или в Преходни и заключителни разпоредби. Благодаря.

Предлагам да подложим на гласуване тази редакция и да я допълним в Преходни и заключителни разпоредби. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тъй като има общо съгласие, сега няма да подлагам на гласуване това предложение, когато стигнем до текстовете, които уреждат Преходни и заключителни разпоредби, тогава ще го подложим на гласуване. Сега подлагам на гласуване текста на § 17 в редакцията, която ни е предложена от комисията.

Когато собственикът няма необходимата квалификация, е длъжен да сключи договор за изпълнение на задълженията по отглеждането на животните с лице, което притежава необходимата квалификация. (2) Лицата по ал. 1, които нямат специализирано селскостопанско образование, трябва да са преминали курс на квалификационно обучение и да се получили документ за професионална квалификация от обучаваща институция. (3) Лицата по ал. 1 притежават и съхраняват документите, удостоверяващи собствеността или правото на ползване на сградния фонд и животните в определен животновъден обект. (4) Селскостопанска дейност в една ферма се извършва само

По § 16 има направено предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. Комисията предлага следната редакция на § 16, който става § 18: „§ 18.

или”. 2. В ал. 3 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „силно засегнати от храстовидна и плевелна растителност мери и пасища” се заменят със „слабопродуктивни земи и земи в обезлюдени райони”.” Режим на гласуване на § 31, който става § 34, в редакцията на комисията.

Има постъпило предложение на народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено. Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено. Комисията предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24.

изчезване. (4) Най-ценната в развъдно отношение част от всяка порода формира нейния генофонд, а съвкупността от генофонда на всички породи формират националния генофонд. (5) Националният генофонд се структурира по видове и породи селскостопански животни. (6) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството поддържа регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, който ежегодно се актуализира по предложение на развъдните организации и се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните.”

1. идентификация и регистрация на животните за нуждите на селекцията; 2. контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, като качественият им анализ се определя в независими акредитирани лаборатории; 3. определяне на развъдната стойност на животните; 4. отбор на животни за разплод; 5. подбор с прилагане на различни методи на развъждане; 6. водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотехническа документация; 7. водене на родословна книга; 8. издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат; 9. репродукция.”

редакцията на комисията. Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7. Предложението е прието. Преди да продължите обаче, госпожо Танева, искам да се обърна към народните представители – ще пусна и сигнал с покана за гласуване, защото само 88 народни представители гласуват, кворумът е 80. Затова се обръщам към народните представители извън тази зала – да заповядат, да влязат в залата и да участват в гласуването.

1. В текста преди т. 1 думите „и 21” се заличават. 2. В т. 1 след думата „съхранение” се добавя „на генофонда”, а думите „от националния генофонд и контролираната част на популацията” се заменят със „селскостопански животни”.

така: „(2) При чистокръвните и полукръвните чуждестранни породи коне, за които важат общи международни изисквания, родословните книги се водят от организации, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.” 3. В ал. 3 след думите “животни и” се добавя „регистрирани”.” Моля да гласуваме новия § 32 в редакцията на комисията.

Има ли желание за изказване? Няма. Първо, гласувайте предложението от народния представител Пенко Атанасов, което не се подкрепя от комисията. Гласували

По § 6 има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. Има постъпило предложение на народния представител Пенко Атанасов, което беше оттеглено.

„1. заверено копие от съдебно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел, придружено от: а) заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация; б) заверено копие от удостоверение за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 2. развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, съдържаща задължително: а) характеристика на породата; б) ясно формулирана развъдна цел; в) селекционни (контролирани) признаци; г) развъдна и генеалогична структура на породата; д) фактори на развъдната политика; е) методи за контрол на признаците – обект на селекция; ж) методи за оценка на развъдната стойност; з) методи на развъждане; и) схема за селекция на отделните категории родители; 3. списък и местонахождение на стадата и отделни животни, включени в развъдната програма; 4. доказателства, че: че: а) извършват дейността ефективно; б) могат да извършват необходимите проверки за регистриране на родословие; в) регистрират произхода на животните; г) работят с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване на породата или че работят с достатъчна по обем популация за запазване на породата, когато това се смята за необходимо; д) могат да използват данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма, за усъвършенстването на породата или за запазването й; 5. набор от правила (инструкция), които обхващат: а) начините на определяне на характеристиките на породата; б) системата за идентификация на животните; в) системата за регистриране животните; г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци - обект на развъдната програма; д) система за използване на зоотехническите данни; е) начините за водене на родословната книга, ако има различни изисквания за вписване на животните, или ако има различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата; 6. процедурен правилник, приет съгласно устава на развъдната организация, определящ и принципа на недискриминация между членовете.” 2. В ал. 2 думата “продоволствието” се заменя с “храните”.” Желаещи за изказване? Няма. Режим на гласуване на § 31, който става § 34, в редакцията на комисията.

33 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. Комисията предлага следната редакция на § 33, който става § 36: „§ 36.

развъдната програма застрашава запазването и развитието на породата или в случаите, когато са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на развъдната програма на съществуваща организация или сдружение;”.

1. наименование и координати за връзка с развъдната организация; 2. дата на одобрение и номер на разрешението; 3. наименование на породата или породите, за които се осъществява развъдната програма”.

Комисията предлага следната редакция на § 35, който става § 38: „§ 38. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думата „При” се добавя „констатиране липса на дейност, нарушения, свързани с невъзможност за изпълнение на развъдната програма, или”, а думата “продоволствието” се заменя с “храните”. 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Министърът на земеделието и храните отнема разрешението на развъдната организация за извършване на развъдна дейност, когато развъдната организация: 1. не е започнала да осъществява развъдна дейност; 2. застрашава съществуването на породата;

Комисията предлага следната редакция на § 36, който става § 39: „§ 39. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличието на зоотехнически сертификат за разплодника, от който са получени.”

По § 37 на вносителя няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 40. По § 38 на вносителя няма постъпили предложения.

При предлагане на пазара на регистрирани еднокопитни те се придружават и от идентификационен документ (паспорт). (4) Условията и редът за предлагане на пазара на еднокопитни, предназначени за състезания, и редът за участието им в тези състезания се определят с наредба по чл. 8, ал. 8.”

при условия и по ред, определени с наредби на министъра на земеделието и храните.”

„4. ”Животински вид” е популация от индивиди със сходни биологични качества, отделена от другите популации чрез една от формите на репродуктивна изолация.” 4. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „който се изисква при предлагането на пазара на селскостопански животни за разплод”. 5. В т. 6а думите “асоциация или” се заличават. 7 се изменя така: “7. ”Категория” е група индивиди от една порода, разграничима на възрастов, физиологичен или развъден признак.” 7. Точка 11 се изменя така: така: „11. „Отглеждане” е комплекс от зоотехнически мероприятия, които осигуряват оптимален растеж, развитие и продуктивност на животните, в съответствие с биологичните им особености.” 15 и 15а се отменят. 9. Точка 17 се отменя. 10. Точка 18 се изменя така: „18. „Порода” е група животни от един вид с общ произход и еволюция, създадена от човека в определени еколого-стопански условия, притежаваща уникални биологични и стопански качества, които устойчиво се предават по наследство.” 11. Точка 18а се изменя така: „18а. „Представителни пазари” са пазари, където се извършва предлагане на живи селскостопански животни и/или продукти от тях.” 12. Точка 18б се отменя. т.18в думите „и популация” се заличават. 14. В т. 18г думите „Рядка порода и популация” се заменят с „Изчезваща порода”. 15. Точка 18д се изменя така: „18д. Незастрашена от изчезване порода е порода, при която общият брой на разплодните женски животни е по-голям от 1 000 или общият брой на разплодните мъжки животни е по-голям Създават се точки 18ж - 18н: които са били в страната достатъчно дълго време (повече от 5 генерации), за да могат да се адаптират към една или повече от традиционните производствени системи или географски район. 18и. „Новосъздадени породи” са породи, създадени по определени развъдни схеми и признати от съответен компетентен орган в страната. Преобладаващият брой от животните, съставляващи породата, са в рамките на последните 5 генерации. 18к. „Трансгранични породи” са местни породи, които съществуват в две или повече съседни страни в даден регион (на континента). „Интродуцирани породи” са породи, които са внесени в страната с развъдна цел. 18м. „Синтетични породи” са популации от даден вид селскостопански животни, получени в резултат на кръстосване на съществуващи породи по определена и призната развъдна схема с цел обединяване на специфични признаци от различни породи. „Изчезнала порода” е порода, за която не съществува голяма възможност да бъде възстановена като жива популация. Изчезването е абсолютно, когато няма разплодни мъжки животни (сперма), разплодни женски животни (яйцеклетки), нито останали ембриони.” т. 23 думата „Селекционна” се заменя с „Развъдна”. 19. В т. 24 думите „кучета и камили” се заменят с „каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани”. 20. Точка 25 се изменя така: „25. „Сертификат за произход” е документ за удостоверяване произхода на животни, определени за развъдни цели, който се издава от развъдна организация и съдържа следната информация: име и печат на развъдната организация, издаваща документа, входящ номер на животното в зоотехническия регистър (индивидуален номер) и идентификационен номер (ветеринарен номер) на животните, дата на раждане, пол, порода, майка и баща на животните, вписани в сертификата, собственика на фермата и населеното място. Сертификат за произход може да бъде издаден както за единични животни, така и за група животни от дадено стадо, включено в развъдна програма.”

дневник или друг носител на информация, в който се вписват данни за ражданията, запложданията и движението на животните в стада, включени в развъдни програми. Зоотехническата книга се води от собственика или от определено от него лице по образец, утвърден от развъдната организация.” 25. В т. 37 след думата „регистър” се добавя „за дадена порода селскостопански животни”. 26. Точка 40 се отменя. 27. Точка 42 се отменя. 28. Точка 44 се отменя. 29. Създават се т. 45-50: „45. „Животновъден обект” е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни. 46. „Ферма” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара. 47. „Лично стопанство” е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация. 48. „Собственик на селскостопански животни” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животните. 49. „Собственик на животновъден обект” е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху обекта. 50. “Национална генетична банка” е националният генетичен ресурс, включващ сперма, яйцеклетки, ембриони, тъканни култури и носители на генетична информация Желание за изказване няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 57, както ни я предложи комисията.

Допълнителните разпоредби се създава § 1а: „§1а. Този закон въвежда разпоредбите на чл. 2, 4 и 8 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви

режим на гласуване.

Моля да гласуваме § 59 в редакция на комисията.

който става § 60: „Допълнителна разпоредба § 60. В останалите текстове на закона: 1. Думата „асоциация” се заменя с „организация”. 2. Думите „министъра на земеделието и продоволствието” и „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните” и „министърът на земеделието и храните”.”

„Преходни и заключителни разпоредби.”

Нека да дойде Димчо Михалевски, защото има срок за тези наредби и ние ще създадем специална разпоредба.

за създаване на един текст за издаване на наредби и го оставихме да погледнем какво е положението при „Преходни и заключителни разпоредби”. Всъщност има предложение за срок, в който да бъдат издадени наредбите. При това положение не е необходимо отделно да правим гласуване да правим гласуване за един от текстовете със специален режим на наредбата, тъй като има общ текст, който предвижда срок за издаване на наредби от министъра. Прощавайте, всичко това, което говорим, е на фона на гласуване, което не сме обявили за приключило. Първо да обявим за приключило гласуването

По § 10 има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя. Комисията предлага следната редакция на § 10: „§ 10.

Условията и редът за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.” б) създава се Раздел ІV с чл. 58а-58к: „Раздел ІV Месо и яйца Чл. 58а. (1) Предлагането на пазара на кланични трупове от говеда, свине и овце, добити в кланици, които прилагат скалата на Общността за класификация, наричана по-нататък „скалата”, се извършва след тяхната класификация. (2) Класификацията на кланични трупове от свине и говеда по скалата задължително се извършва в кланици, в които броят на кланетата, кланетата, изчислен средно за календарната година, надхвърля броя, определен с наредба на министъра на земеделието и храните. (3) На класификация по ал. 2 подлежат животни, които са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. (4) Собственикът или управителят на кланицата обявява ежеседмично по подходящ начин и на подходящо място по които кланицата изкупува животните, за единична бройка, за група животни, за всяка категория и клас по скалата. Чл. 58б. (1) Класификацията по скалата се извършва от лица - класификатори, които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по класификация на кланични трупове, или от съответния продуктов борд след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.” Само правя техническа редакция: „или от съответна обучителна организация”, а не „продуктов борд”. Това е техническа грешка. „(2) Програмата за обучение и за провеждане на изпит се изготвя от лицата по ал. 1, изречение второ и се одобрява от министъра на земеделието и храните. (3) За провеждане на обучението и за повторно явяване на изпит в случаите по ал. 4 кандидатите заплащат такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет. (4) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно. То може да бъде отнето от контролните органи по чл. 58г, ал. 1 при установяване на нередности по окачествяването, като: 1. отклонения от правилата за класификация; 2. непълноти и липса на документация; 3. неспазване на сроковете за докладване на цените; 4. непрактикуване на класификацията за срок, определен с наредбата по ал. 6; 5. други нередности, ал. 6. (5) За издаване на ново свидетелство класификаторите полагат отново изпит по реда на наредбата по ал. 6. (6) Условията и редът за провеждане на курса за обучение и на изпита за издаване и отнемане на свидетелството се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. (7) Министерството на земеделието и храните поддържа база данни за класификаторите, завършили курс за класификация на кланични кланиците. (2) Собствениците, управителите и останалият персонал на кланиците, в които се извършва класификация, са длъжни да осигурят подходящи условия за работа на класификаторите и да (4) Производителят, доставил животни за класификация в кланицата, както и собственикът или управителят или управителят на кланицата могат да оспорят резултата от класификацията пред органите по чл. 58г, ал. 1. Чл. 58г. (1) Класификацията съгласно скалата се контролира чрез проверки на длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните. (2) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1, която им е станала известна по време на проверките. Чл. 58д. (1) Кланиците изпращат в Министерството на земеделието и храните данни за средната цена за покупко-продажбата на кланичен труп за определено тегло и категория, класифициран по скалата, в срок, определен с наредбата по чл. 58е, ал. 2. (2) Длъжностни лица на представителните пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях изпращат всяка седмица в Министерството на земеделието и храните данни за средната цена за покупко-продажбата на животните. (3) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1 и 2, която им е станала известна във връзка със задължението им за изпращане на данни за цените. (4) Информация за данните по ал. 1 и 2 се предоставя от министъра на земеделието и храните - при поискване от орган на държавна власт, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения. Чл. 58е. (1) Редът и методът за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата се определят с наредба на министъра на земеделието и храните. храните. (2) С наредбата по ал. 1 се определят и: 1. задължението за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата съгласно броя на кланетата; 2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата; 3. редът и методът за класификация, идентификация и претегляне на кланичните трупове; 4. редът за събиране и предаване на резултатите

1. изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца и реда за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара; 2. изискванията за класификацията на месото, разфасовките и субпродуктите от домашни птици и качествените изисквания към тях в зависимост от вида на птиците, външния вид и теглото на трупа; 3. изискванията за съхраняване и предлагане на пазара на месо, разфасовки и субпродукти от домашни птици; 4. тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото, разфасовките и субпродуктите от домашни птици; 5. реда за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата. Чл. 58з. (1) Условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за окачествители на яйца и птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит се определят с наредба по чл. 58ж. (2) Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит. Чл. 58и. (1) Предлагането на пазара на кланични трупове от зайци се извършва след тяхното окачествяване в кланици от лица, които притежават свидетелство за окачествител. Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит. (2) Програмата за обучение се изготвя от обучаващата институция по ал. 1. (3) Министерството на земеделието и храните води регистър на окачествителите, завършили квалификационен курс за класификация и окачествяване на заешко месо и разфасовки. Чл. 58к. Предлагането на пазара на птиче и заешко месо и яйца се извършва след окачествявяне в кланици и центрове за опаковане на яйца при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.”

Чл. 60б. Контролът включва: 1. проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани с окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца; 2. вземане на проби за извършване на анализи и изследвания; 3. проверка на документацията по извършваната дейност. Чл. 60в. Контролът се осъществява от: 1. длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните - за обектите по чл. 58а, ал. 1 и 2, за изискванията, определени с наредбите по чл. 58е и 58ж, и за обектите за производство и търговия с кланични трупове от зайци по чл. 58и, ал. 1; 2. органите за държавен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Чл. 60г. Контролните органи имат право: 1. на свободен достъп и проверки в контролираните обекти; 2. да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения; 3. да съставят актове за констатираните административни нарушения. Чл. 60д. Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да осигуряват на органите по чл. 60в достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.” 3. В Глава осма се създават чл. 74а - 74д:

контрол по чл. 60б, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1200 лв. Чл. 74в. (1) Лице, което укрива информация или предоставя невярна информация на контролните органи в нарушение на изискванията на чл. 60г, се наказва с глоба от 400 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв. Чл. 74г.

74г се съставят от лицата по чл. 60в. (2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него длъжностни лица. (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” 4. В Допълнителните разпоредби се създава т. 21: „21. „Класификация по скалата на Общността” е система за класифициране на кланични трупове от говеда, свине и овце според вида на животното, общия външен вид на мускулната структура (конформация), мастното покритие, теглото и процента на постното месо.”

Благодаря, госпожо Танева, за изключително бързото темпо, с което прочетохте този толкова дълъг текст. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по § 64?

Има предложение на народния представител Емил Димитров, което беше оттеглено. Комисията предлага следната редакция на § 56, който става § 65: „§ 65. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни се правят следните допълнения: допълнения: 1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ: „Местните (автохтонните) породи селскостопански животни и създадените породи в страната съгласно приложението, са собственост на българската държава.” 2. В чл. 15 се създава ал. 3: „(3) Правото на сертификат за породите животни съгласно приложението към чл. 4, ал. 1 принадлежи на българската държава. Притежател на сертификатите за съответните породи е Министерството на земеделието и храните.” 3. Създава се приложение към чл. 4, ал. 1: „Приложение към чл. 4,

Средностаропланинска овца Каракачанска овца Странджанска овца Сакарска овца Котленска овца Среднородопска овца Свищовска овца Софийска (Елинпелинска) овца Тетевенска овца Западностаропланинска овца Западностаропланинска овца Брезнишка овца Местна старозагорска овца Черноглава плевенска овца Местна старозагорска овца КОЗИ Местна дългокосместа (Калоферска) коза КОНЕ Каракачански кон Старопланински кон Рилородопски кон МАГАРЕТА Местно магаре СВИНЕ Източнобалканска свиня ПТИЦИ Старозагорска червена кокошка Черна шуменска кокошка КУЧЕТА Каракачанско куче Българско овчарско куче

Тракийска тънкорунна порода Карнобатска тънкорунна порода Севернобългарски коридел Южнобългарски коридел Старопланински цигай Родоски цигай Синтетична популация българска млечна КОЗИ Българска

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание

и предложенията на постоянните комисии на Народното събрание за включване на проекти на европейски актове. При подбора на проектите бяха взети също предвид следните съображения. Приемането на новата работна програма не прекъсва процеса на наблюдение и контрол на проектите, включени в предишни годишни работни програми на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, доколкото тези проекти не са окончателно приети. В работната програма се включват приоритетно проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в процеса на обсъждането и приемането на актовете на Европейския съюз, както и да участва в политическия диалог с европейските институции. Други документи на европейските институции - съобщения, доклади, бели и зелени книги и други, могат да се обсъждат в комисиите на Народното събрание извън настоящата работна програма, като приетите по тях становища, при необходимост се изпращат на европейските институции, за да се вземат предвид при подготовката на предложенията за законодателни актове на Европейския съюз. В Годишната работна програма по принцип не се включват проекти, целящи единствено кодификация на съществуващи актове, тяхното опростяване или произтичащи от периодичния им преглед. След състоялото се обсъждане Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на основание чл. 103, ал. 3 от ПОДНС предлага с 13 гласа „за” на Народното събрание да приеме следния проект на решение относно Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз както следва: „РЕШЕНИЕ Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ

приноса на съответните европейски актове за социално-икономическото развитие на Република България и за утвърждаването у нас на правовата държава, демократичната политическа система и общочовешките ценности, ролята на предлаганите проекти за развитието на Европейския съюз като единно икономическо пространство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие, нуждата от укрепване на глобалната ролята на Европейския съюз като защитник на демокрацията и устойчивото социално и екологично развитие, - спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес,

Инициатива относно приемането на План за действие за европейска енергийна политика (2010 – 2014 г.). 2. Актуализация на Плана за действие за енергийна ефективност, приет през 2006 г. за периода до 2012 г. 3. Предложение за Регламент относно мерките за гарантиране сигурността на доставките на газ. 4. Законодателни инициативи във връзка с облагането с ДДС на пощенските услуги. 5. Предложения за законодателни мерки във връзка с борбата с данъчните измами. 6. Предложения за преработване на Регламента за административно сътрудничество в областта на ДДС. 7. Предложение за изменение на Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти с цел въвеждане използването на данъчни инструменти за намаляване на емисиите на СО2 в данъчната основа за облагане на горивата с акциз. 8. Проект за изменение на Регламент 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост. 9. Законодателни инициативи с цел реформа на Общата селскостопанска политика след 2013 г. 10. Нови законодателни мерки, свързани с опростяване на Общата селскостопанска политика. 11. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета, определящ задълженията на оператори, предлагащи дървен материал.

Предложение за Директива за прилагане правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. 14. Предложение за инициативи, свързани с иновациите в здравеопазването и по–конкретно в областта на електронното здравеопазване. 15. Предложение за Решение на Съвета за пост-Лисабонска стратегия във връзка с Общностната политика по заетост след 2010 г. 16. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността. 17. Предложение за мерки, свързани с ревизията на първия железопътен пакет. 18. Предложение на Европейската комисия за Регламент за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация. 19. Стратегия за развитие на информационното общество. 20. Стратегия за вътрешната сигурност на Европейския съюз и актове по нейното прилагане. 21. Наблюдение върху актове и дейността, свързани с Постоянен комитет за оперативно сътрудничество по въпросите на вътрешната сигурност (COSI). 22. Инициатива за създаване на Европейски пакт за борба с международния трафик на наркотици. 23. Инициатива за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за осигуряване на защита. 24. Правила относно упражняването на правото за гражданска инициатива. 25. Актове, свързани с процеса на присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 26. Предложение за изменение на Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. 27. Законодателни инициативи в области от стратегически интерес за сигурността и борбата с тероризма.

с „Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта 2010-2018 г.” 30. Стратегическа рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020 г.” 31. 31. Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие. 32. Предложение за проект на Програма за конкурентоспособност и иновации. 33. Предложение за законодателни мерки относно показателите за наблюдение на европейското изследователско пространство. 34. Стратегия за развитие на Дунавския регион.” Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Танчев. Има ли някакви съображения? Господин Агов, заповядайте.

Госпожо председател, уважаеми народни представители, Синята коалиция ще подкрепи Годишната програма на Народното събрание. Ние така гласувахме и в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Ако ми позволите, госпожо председател, искам да направя един коментар под линия. Тази програма е съобразена с Програмата на Европейския съюз, но България, Народното събрание на България, в светлината на вчерашния Междинен доклад, публикуван от Европейската комисия, има да свърши сериозна работа и в тази посока. Ние споделяме оценката, че този доклад е най-добрият междинен доклад по мярката за мониторинг, да го нарека накратко, в „Правосъдие и вътрешни работи на България и Румъния”. България е осъществила напредък и добрите думи, казани в доклада, трябва да бъдат споделени от всички. Но също така, струва ми се, всички в тази зала споделяме и тревогата от констатациите във връзка с отсъствието на реформи в съдебната система. От това, че съдебната система не функционира достатъчно добре, за да се изразя по-деликатно, за да отговори на нуждата от справедливост и правосъдие в нашето общество. В този доклад с тревога установяваме и, мисля, че всички се тревожим от това, че са констатирани съмнения за корупция във Висшия съдебен съвет. Отгоре на всичко има програма на Комисията за реформи от 2009 г., която трябва да бъде следвана от Аз искам да призова, тъй като пролетната сесия завършва с Великденските празници, в лятната сесия Народното събрание да се заеме много сериозно. Това призоваваме ние от Синята коалиция за това да се приеме законодателство в две посоки: едното е за реформа на съдебната система и ако можем да си поставим краен срок края на лятната сесия, защото тогава ще бъде публикуван и Годишният доклад. Разбира се, и законодателство, което да допълни и да измени законите за обществени поръчки и за конфликта на интереси. Това са два много важни момента, с които, ако ние успеем да се справим в лятната сесия, ще поставим много сериозно ударение върху борбата срещу корупцията – един от етикетите, който все още, за жалост, и този междинен доклад не отстранява от лицето на България. Искам да подчертая също така, че не виждаме как може да се извърши дълбока реформа така, както е препоръчана от Европейската комисия, без да се извършат сериозни промени в българската Конституция. Ние настояваме за такива промени и смятаме, че е напълно в капацитета, в силата на този парламент да изгради широко съгласие за онази дълбочинна реформа на съдебната система, която ще възвърне доверието на обществото ни, защото то е важното. Ако има доверие в обществото към съдебната система и Европа ще има доверие към съдебната система на България така, че да има чувство за справедливост. Ето, това е моят коментар под линия. Струва ми се, паралелно с всичко онова, което беше така внимателно представено от председателя на Комисията по европейските въпроси,

Няма. Имате думата, господин Шопов. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние от „Атака” изцяло приемаме както диспозитива на решението, така и мотивите. Но има нещо смущаващо единствено в мотивите, което ни кара да бъдем особено предпазливи и да си зададем въпроса как да гласуваме за настоящия акт. Имам предвид единствено нещо, което се съдържа в Раздел „Разширяване на Европейския съюз” и подраздел „Страни, водещи преговори за членство”. На два пъти в този раздел е употребено наименованието на Република Турция. Така леко витиевато, май не точно определено, без да се заявява някаква особена и категорична, безспорна подкрепа в полза на Турция, но може при определени обстоятелства да се изтълкува и така.

момент в нашата програма и за това, за което ние сме на историческата сцена. Защото винаги сме предупреждавали, че влизането на Турция в Европейския съюз ще има фатални последици за източноевропейските страни, не само за България, но и за другите страни – членки от Европейския съюз: съседните Гърция, Румъния и по-нататък Кипър. Известно е становището на тези страни по отношение на Република Турция. Известно ви е становището и на стари страни от Европейския съюз като Германия, Франция, Австрия и общо взето само една, категорично далечна, на другия край на Европа скандинавска страна е изразила становище защо ли не Турция да стане член на Европейския съюз. Аз няма да влизам в детайли в тази проблематика и този въпрос. Той подлежи и на много сериозен дебат в българското общество. Този дебат предстои. Но нека по такъв начин, по който това е направено в тази декларация, ние да не го предрешаваме и да не правим за първи път, може би, на толкова високо ниво толкова официално изявление, макар и не така категорично казано. Може би целта на тази формулировка е точно такава. Не знам кой е подготвил мотивите към този доклад. Ще ви прочета това, което ни смущава. Това са две изречения: „Споделяме разбирането, че разширяването на Европейския съюз дава силен импулс за реализиране на политическите и икономически реформи страните от Западните Балкани и Турция и съдейства за укрепването на мира и сигурността в Европа” и по-нататък. Това е основното. Западните Балкани, да, там има въпроси и относно Македония, които ние си поставяме. Там нещата обаче не са така драстични и толкова спорни и толкова драматични, що се касае до българското обществено мнение. Но по отношение на Турция нещата стоят изключително драматично. Предлагам от това изречение в мотивите – това можем да го направим, да гласуваме да отпадне – да не предрешаваме този въпрос, наименованието „и Турция” като остане цялото това изречение. Още едно изречение – това е вече на стр. 23, това е последният абзац на главата: „Ще продължим да работим в подкрепа на европейската перспектива на Турция като държим на спазване на принципа на оценка според собствените заслуги”. В контекста на цялата тази глава може да се тълкува, че ние всъщност тази така наречена европейска перспектива на Турция е не друго, а приемането на Турция като член на Европейския съюз, а не като друго. Защото каква европейска перспектива на държава, която има 2% от своята територия в Европа, в крайна сметка? Но в контекста на заглавието „Разширяване на Европейския съюз и страни, водещи преговори за членство”, може да се тълкува така. Така че тук предложението ми е от мотивите да отпадне цялото това изречение. С това ние считаме, че всички ние няма да направим нещо много фатално – за първи път в акт на Народното събрание от това най-високо място да предрешим толкова съществен и съдбоносен за страната въпрос. Иначе, ако не се приемат тези наши предложения за отпадане на това изречение от мотивите на стр. 23 и на думата „Турция”, наименованието „Турция” на стр. 22 от това, което прочетох, ние ще гласуваме „въздържали се”, за да подчертаем и да обърнем внимание на особеното отношение на партия „Атака” по този така важен за страната въпрос. Благодаря наша компетентност – на Народното събрание, е обсъждане на проект за Решение за годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, с тези точки, които коректно ни предложи председателят. Не, това не са мотиви. Това, на което Вие казвате мотиви, е Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз. Това е програмата на правителството. Ние тук няма как в друг орган на изпълнителната власт да внасяме корекции по тяхната програма. Ако Вие имате конкретни предложения по проекта за решение, това, което изчете господин Танчев, но в него никъде не се споменава ... Правите ли някакви предложения по отношение на ... Тук се говори какво ще следи Народното събрание. Позволявам си да го преповторя: „Народното събрание реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията, като подложи на процедурата на парламентарно наблюдение и контрол по Глава десета от чл. 103 до 109 от правилника ни следните проекти на актове...”, и се говори кои актове ще следи Народното събрание. Те са коректно предложени, посочени извънредно. Направете оттегляне на процедурното Ви предложение, за да можем да минем към гласуване. След тези уточнения явно няма как това да бъде направено като гласуване от страна на Народното събрание. Нашите забележки и нашите задръжки, нашите възражения остават. В тази връзка относно това, което е представено като правителствена програма, ние ще гласуваме „въздържали се”. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване проекта за Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание